Колеги, ще Ви уведомя само, че на 4 август е постъпило оттегляне на внесения Проект на решение за създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно незаконосъобразни действия и бездействия на на компетентните органи на защитената територия „Колокита“ на полуостров „Буджака“, попадащ в териториалния обхват на община Созопол, внесен от Десислава Атанасова и група народни представители, и поради това тази точка ще отпадне от дневния ред за тази седмица.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители, знаете, че вчера загубиха живота си двама от огнеборците, които се борят с пожарите в страната. Правилника има ред, по който се иска едноминутно мълчание, но смятам, че случаят е извънреден и предлагам да почетем с едноминутно мълчание паметта на двамата огнеборци, чийто живот си отиде в изпълнение на служебните им задължения.

Благодаря Ви. Заповядайте, господин Благодаря Ви, госпожо Председател. Процедурата ми е относно отпадането на точката за Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства – да не чета чета цялото заглавие и да Ви спестя време. Аз предлагам, тъй като на мястото на изтегленото предложение от вчера има внесено идентично със същото наименование, същото предложение, точката да остане, като процедурата ми е Вие да я внесете, защото Вие имате това право по Правилника,

Предвид на големия дебат за тази комисия, предвид напрежението, което се създаваше и предвид на това, че беше внесен проект и след това оттеглен и отново е внесен проект на основание чл. 53, ал. 5, включвам точката на мястото на отпадналата точка. Смятам, че така не най-балансирано и най-справедливо. Благодаря Ви. представител Любомир Каримански за наименованието на Икономическата комисия – „Комисия по икономическата политика, иновациите и туризма.“ Моля, режим на гласуване.

Преминаваме към следващата спорна комисия – Комисия по образованието. Връщаме се отново на основния текст по вносител, както решихме вчера – „Комисия по образованието и науката“ и отделно „Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта“. Ако искате, да ги гласуваме и двете отделни комисии? Подлагам на гласуване това предложение за две отделни комисии.

виждам. Подлагам на гласуване това предложение за наименование – „Комисия по цифровизация, електронно управление и високи технологии.“ Гласували

Не виждам желаещи за прегласуване. Поставям на гласуване Комисията така, както е предложена по редакция на Комисията – „Комисия по дигитализация, електронно управление и информационни технологии.“ Гласували

за наименование на Комисията по политиките за българите в чужбина като „Комисия по политиките за българите извън страната.“ Моля, режим на гласуване.

с това и всички направени във вчерашния ден предложения. Преминаваме към гласуване на наименованието на Глава пета и чл. 16 в редакцията на Комисията с приетите вече предложения. Гласували

Има направено предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители за създаване на нов член 16а. Комисията не подкрепя предложението. ПРЕДСЕДАТЕЛ предложението за създаване на чл. 16а? Господин Вигенин, заповядайте. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Предложението, което сме направили, е на база на опита от предишни народни събрания моя персонален като председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Нуждата от някаква форма на постоянна координация между председателите на комисии, тук в този парламент има и други такива, се е доказала във времето. Много често се оказва, че председателите на комисии, особено които идват от различни политически групи, нямат възможността да координират в достатъчна степен както законодателната програма на Народното събрание и начина, по който законодателството минава и се планира в различните комисии, а така и някои други технически въпроси от дейността на комисиите, свързани с взаимодействието между тях, включително на равнище експерти, и с други въпроси, които са важни за функционирането на парламента. Всъщност моторът на едно Народно събрание са именно комисиите и затова такъв тип координация наистина е нужна за ефективната работа на парламента. Ние това, включително и по моя инициатива, сме го правили ад хок, но както и в други парламенти, включително в Европейския парламент, има такъв формат на Съвет на комисиите, който наистина е много полезен. Затова сме направили това предложение. Смятам, че подкрепата за това не е опит да се изземат функции на един или друг орган – вече съществуващ или който сега ще въведем в работата работата на Народното събрание. Това не е изземване на функциите на Председателския съвет, каквито колебания може да има, това просто е един начин за комуникация, координация между комисиите и техните председатели. Смятам, че ще е полезно и Ви предлагам да подкрепим това предложение на парламентарната група на „БСП за България“. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Вигенин. Реплики? Не виждам. Други изказвания?

При определяне на състава на постоянните комисии се запазва съотношението между числеността на парламентарните групи с изключение на постоянната комисия по чл. 16, ал. 2, т. 10. Народното събрание може да определи места в постоянните комисии за народните представители, нечленуващи в парламентарна група. група. (2) Ръководството на всяка постоянна комисия се състои от председател и до 4 заместник-председатели. Ръководството на комисията организира работата ѝ въз основа на информацията, постъпваща в комисията. (3) Ръководствата и членовете на постоянните комисии се избират по предложение на парламентарните групи или на народен представител с явно гласуване в цялост, освен ако е направено възражение срещу някой от предложените кандидати. (4) Председателят на комисията ръководи заседанията и поддържа връзки с председателите на другите комисии и с председателя на Народното събрание. (5) При отсъствие на председателя той упълномощава един от заместник-председателите да ръководи комисията. При липса на упълномощаване председателят на Народното събрание упълномощава един от заместник-председателите да ръководи комисията.“

чл. 19 има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители: „В чл. 19, ал. 1, т. 2 след думата „предложение“ се добавя „на парламентарна група или“, а думата „половината“ се заменя с „една трета“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на чл. 19. изказвания. Не виждам. Моля, режим на гласуване на

Сега подлагам на гласуване чл. 19 по Комисия.

Комисията подкрепя по принцип текста и предлага следната редакция на чл. 21: „Чл. 21. (1) Постоянните комисии могат да образуват от своя състав подкомисии, както и работни групи. (2) Към Комисията по бюджет и финанси се създава постоянно действаща подкомисия за контрол на публичните средства. (3) Към Комисията по конституционни и правни въпроси се създават постоянно действащи подкомисии за: 1. борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика; 2. наблюдение и анализ на законодателството в съответствие с принципите и нормите на Европейския съюз и международните норми за защита на правата на човека и основните свободи и за анализ на правните последици от решенията на Конституционния съд. (4) Към Комисията по икономическа политика, високи технологии и туризъм се създават постоянно действащи подкомисии: 1. за наблюдение на дейността в областта на защитата на потребителите и ограничаването на монополите; 2. по туризъм. (5) Към Комисията по енергетика и климат се създава постоянно действаща подкомисия за зелени политики и климат. климат. (6) Към Комисията по въпросите на Европейския съюз се създава постоянно действаща подкомисия за контрол върху управлението на средствата от европейските фондове. (7)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 Постоянните комисии могат да създават обществени съвети от представители на граждански организации, които да ги консултират.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, госпожо Василева. Имате думата за изказвания. Заповядайте, госпожо Манолова.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Искам да направя следното предложение към чл. 21, ал. Комисията по енергетика и климат се създава постоянно действаща подкомисия за зелени политики и климат“. Редакцията да изглежда по следния начин: „Към Комисията по енергетика и климат се създават постоянно действащи подкомисии за зелени политики и климат и за наблюдение на дейността на КЕВР“. Аз нямам обяснение защо вносителите на Проекта прекратяват една добра практика на предишните народни събрания да има специална комисия – постоянно действаща, която наблюдава работата на КЕВР, или и както беше в последния парламент – подкомисия, която да наблюдава работата на КЕВР. Те се утвърдиха – тези комисии и подкомисия, като едно добро място за дебат, които предоставяха възможност в досегашния си състав на предните два парламента и на граждани, и на неправителствени организации да поставят въпроси, които са важни за гражданите. Предвид практиките на КЕВР през последната вече година и половина, съобразени с пандемията, да провеждат всичките си заседания онлайн, на практика отрязаха възможността изобщо гражданин да припари до заседание на КЕВР. Единствените, които имат възможност да го направят онлайн, са тези, които предварително се заявяват. Към настоящия момент практиката показва, че това сме единствено омбудсманът госпожа Диана Ковачева и аз в качеството ми на председател на Гражданската платформа „Изправи се.БГ!“. Но има още много неправителствени организации, граждански експерти, граждани, които имат добри предложения за подобряване на работата на КЕВР и за защита на правата на българските потребители. Аз наистина не разбирам защо една добра практика, която е съществувала и петия – няма да коментирам, тъй като за тези девет дни нямаше как изобщо да се направят комисии и подкомисии, но след като има решение и съгласие между парламентарните групи да се прави икономия на постоянни комисии, то поне подкомисия, която постоянно да се занимава с работата на КЕВР, е повече от наложителна. Само отбелязвам, че ръстът на цените на всички основни хранителни продукти, на всички основни стоки е свързан и с повишаване на цената на тока. Имаше драстично повишаване цената на тока, на парното и на топлата вода, считано от а предстои от 1 януари, ако Народното събрание не се намеси, да има и драстично повишаване на цената на водата, свързано с приемането на бизнес плановете на ВиК операторите, което изключително сериозно ще натовари българските граждани. Освен това КЕВР, предполагам всички имате наблюдение, съществуват с усещането за самодостатъчност и непогрешимост. В тяхната практика много често изкривяването е в посока на икономически силните и вместо да бъдат балансьор между интересите на енергийните дружества и на българските граждани в качеството им на потребители, обикновено защитават силната страна – енергийните дружества. Всъщност и възможностите за съдебен контрол от страна на граждански организации и на граждани не просто са ограничени, те са иззети, така че единственият начин гражданите да защитят своите интереси, да зададат въпроси е комисията в парламента. Разбира се, ние от „Изправи се БГ! Ние идваме!“ ще внасяме нашите предложения за изслушвания, както сме направили и в Програмата на парламента за тази седмица, но нека да пренесем същинската работа по тази тема там, където ѝ е мястото, в постоянната подкомисия. Така че, моля, и в контекста запазваме добри практики на предните парламенти, да оставим подкомисията за наблюдение дейността на КЕВР.

„за наблюдение на дейността относно подкомисията за наблюдение на дейността в областта на защитата на потребителите и ограничаване Това е нонсенс, защото има редица естествени монополи в българския икономически живот, които не могат да бъдат ограничени. Това значи ограничаване на тяхната дейност. Става дума например за мрежови оператори на електроразпределителни дружества, става дума за редица други кабелни оператори. Вместо думата „ограничаване“, това също значи практически ограничаване, ненамеса в техния бизнес, бизнес планиране, трябва да бъде заменено. Предлагам вместо „ограничаване“ – „наблюдение на монополите“.

неподкрепената част от предложението на Корнелия Нинова и група народни представители относно Подкомисия за контрол на европейските фондове към Комисията по бюджет и финанси. Тя в момента е

да се създадат постоянно действащи подкомисии за зелени политики и климат; и за наблюдение дейността на КЕВР. Гласували

отпадане на думата „ограничаването“ в ал. 4, т. 1 и подкомисията да бъде за наблюдение на дейността в областта на защитата на потребителите и на монополите. Гласували

чл. 22 има предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители: „В чл. 22 се правят следните изменения: 1. Навсякъде в текста думите „Комисията за пряко участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество“ се заменят с „Комисията за взаимодействието с гражданското общество, жалби и петиции“. В ал. 1 т. 6 – отпада.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Ива Митева. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста и предлага следната редакция на чл. 22: чл. 22: „Чл. 22. (1) Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество: 1. дава становища по предложенията за референдуми и граждански инициативи по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, както и петиции по чл. 45 от Конституцията; 2. разглежда и дава становища по онлайн петиции на гражданите; 3. провежда обществени обсъждания по въпроси от значим обществен интерес; 4. осъществява парламентарно и гражданско наблюдение на дейността на държавните регулаторни органи чрез публични обсъждания; заключенията от обсъжданията се изпращат на съответните компетентни комисии; 5. разглежда и дава становища по предложения за подобряване на законодателството, свързани със случаи, водещи до ангажиране на отговорност на държавата за вреди; 6. осъществява и други функции на постоянна комисия. комисия. (2) Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество осигурява възможност за пряко участие чрез портал за подаване на онлайн петиции. Комисията подготвя доклад по темата на всяка петиция, който е неразделна част от петицията и се предоставя на съответната компетентна комисия. комисия. (3) Към Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество се създава Обществен съвет от представители на граждански организации, който да консултира комисията. Съставът, начинът на формиране на съвета и взаимодействието с гражданското общество се определят с правила, приети от комисията. Правилата се публикуват на сайта на комисията на интернет страницата на Народното събрание. (4) Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество провежда редовно съвместно заседание с Обществения съвет от представители на граждански организации на всеки три месеца, както и извънредно по инициатива на комисията или съвета. (5) Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество съвместно с Обществения съвет, по собствена инициатива или по предложение на физически или юридически лица, може да извършва оценка на действащото законодателство с цел подобряване на законодателството и избягване на бъдещи случаи на ангажиране на отговорността на държавата. Комисията приема заключения и предложения и ги изпраща до съответните комисии, когато държавата е осъдена да заплати обезщетение за причинени вреди. (6) Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество внася в Народното събрание на всеки три месеца доклад за дейността си, който се обсъжда от народните представители в пленарна зала.“

„Чл. 23. (1) Във връзка с дейността на Подкомисията за контрол на публичните средства и по искане на председателя на Комисията по бюджет и финанси първостепенните разпоредители с бюджет съставят отчети за изпълнението на определени бюджети и програми, които се представят на подкомисията в срокове, определени в искането. (2) В заседанията на подкомисията участват първостепенният разпоредител, председателят на Сметната палата и министърът на финансите или техни заместници, както и други лица по покана на председателя на подкомисията. (3) След обсъждането на отчетите по ал. 1 председателят на подкомисията изготвя доклад с оценка за изпълнението на бюджета, който се предоставя на Комисията по бюджет и финанси и на народните представители.“

„Чл. 24. Най-малко веднъж на всеки три месеца в Комисията по конституционни и правни въпроси се провежда обсъждане с участието на главния прокурор във връзка с прилагането на закона и дейността на прокуратурата и разследващите органи, включително законодателни промени, ресурсна осигуреност, затруднения, свързани с осъществяване функциите на тези органи, резултати в борбата с престъпността, в т.ч. корупция, взаимодействие с разследващите органи. Обсъждане във връзка с прилагането на закона и дейността

Моля, режим на гласуване на чл. 23 и чл. 24 по редакция на Комисията.

Предложение на народните представители Надежда Йорданова и Атанас Славов: „В чл. 25, ал. 2, изречение първо изразът „публично обсъждане“ се заменя с „обществена консултация“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста и предлага следната редакция на чл. 25: „Чл. 25. (1) Постоянните комисии разглеждат законопроекти, годишната програма по чл. 115, проекти за решения, декларации и обръщения и други предложения, разпределени им от председателя на Народното събрание, изготвят доклади, предложения и становища по тях. (2) Законопроектите се разглеждат на първо гласуване след провеждането на публично обсъждане от водещата комисия и публикуването на доклад с резултатите от него на сайта на съответната комисия на интернет страницата на Народното събрание. Докладът се публикува в тридневен срок от провеждане на обсъждането. (3) Постоянните комисии може да възлагат при условията на чл. 17 от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание извършването на последваща оценка на въздействието на законите, която има за цел установяване на тяхната ефективност и степен на постигане на целите. целите. (4) Постоянните комисии, в съответствие със своя предмет на дейност, наблюдават степента на усвояване и целесъобразното и законосъобразното изразходване на средства от фондовете и програмите на Европейския съюз, като предоставят информацията на Подкомисията за контрол върху управлението на средствата от европейските фондове.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, госпожо Василева. Имате думата за изказвания. Не виждам. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народните представители Йорданова и Славов. Гласували

чл. 26 има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители: „В чл. 26, ал. 2 след думата „искане“ се добавя „на парламентарна група или“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста за чл. 26. Благодаря Ви. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на Корнелия Нинова и група народни представители. Гласували

чл. 115 има направено предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Ива Митева. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста и предлага следната редакция на чл. чл. 27: „Чл. 27. (1) В началото на заседанията на постоянните комисии, всеки първи вторник, първа сряда или четвъртък на месеца, ресорните министри се явяват пред съответните комисии и отговарят на актуални устни въпроси, отправени от членове на комисиите на самото заседание. Отправените въпроси трябва да се отнасят до конкретни политики и не могат да съдържат искания за предоставяне на подробни числови данни. (2) Всяка парламентарна група има право на два актуални устни въпроса, а народните представители, нечленуващи в парламентарна група – общо на два въпроса. въпроса. (3) Ресорният министър, към когото е отправен въпросът, отговаря веднага след задаването му. В случай на отсъствие на министъра поради болест или командировка извън страната, председателят на комисията съгласувано с него определя заседанието, на което ще отговаря на актуални устни въпроси. устни въпроси. (4) Редът за задаване на актуалните устни въпроси по ал. 1 се определя съобразно числеността на парламентарните групи по низходящ ред, като последен в реда е народен представител, нечленуващ в парламентарна група. Задаването на вторите въпроси е по същия ред след изчерпване на процедурата по зададените първи въпроси. (5) Времето за изложение на въпроса е до 2 минути. Отговорът на министъра е до 3 минути. Народният представител, задал въпроса, има право на реплика до 2 минути, а министърът – на дуплика, също до 2 минути.“ По чл. 28 има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители: „В чл. 28 ал. 3 след думата „искане“ се добавя „на парламентарна група или“, а местоимението „й“ се заменя с „на комисията“. Комисията не подкрепя предложението.

Заседанията на постоянните комисии са редовни и извънредни. Постоянните комисии провеждат редовни заседания от вторник до петък, най-малко веднъж седмично. (2) Дневният ред, периодичността и продължителността на заседанията на комисиите се определят от тях. от тях. (3) Постоянната комисия се свиква на заседание заедно с проект на дневен ред от нейния председател по негова инициатива, по искане най-малко на една трета от членовете й или от председателя на Народното събрание.“ По чл. предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста и предлага следната редакция на чл. 29: „Чл. 29. (1) Заседанията на постоянните комисии са открити. Заседанията се излъчват в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание, както и в официалните профили на Народното събрание в социалните мрежи. (2) Комисиите могат да решат отделни заседания да бъдат закрити. (3)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 открити. (4) По изключение постоянните комисии могат да провеждат открити заседания извън столицата.“ По чл. 30 има предложение на народния представител Ива Митева. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста и предлага следната редакция на чл. 30: „Чл. 30. (1) Граждани могат да присъстват на заседанията на комисиите при спазване режима на достъп в Народното събрание и реда, установен в комисиите. Списъкът на присъствалите лица е неразделна част от протокола на заседанието. (2) Представители на граждански организации, синдикални, съсловни и браншови организации може да представят писмени становища и по тяхна инициатива имат право да присъстват на заседанията на комисиите и да вземат участие в разисквания по разглежданите проекти на актове на Народното събрание, отнасящи се до предмета им на дейност, при спазване на реда, установен в комисиите. Списъкът на присъствалите лица, представители на организациите, е неразделна част от протокола на заседанието. Становищата се публикуват на сайта на съответната комисия на интернет страницата на Народното събрание. (3) Представителите на организации по ал. 2, представили писмени становища, се поканват да присъстват на заседанията на комисията. (4) Всеки член на постоянна комисия може да покани за участие в нейно заседание отделни физически лица или представители на юридически лица, имащи отношение към разглежданите въпроси от комисията. Списъкът на поканените лица е неразделна част от протокола на заседанието. (5) Акредитираните журналисти и други журналисти, на които е осигурен достъп, могат да присъстват на откритите заседания на постоянните комисии на Народното събрание. (6) Народните представители, които не са членове на съответна комисия, могат да участват във всички нейни заседания, без право да гласуват. (7) Участието на народни представители в закрити заседания на комисии, на които те не са членове, документите и тематиката, с които те са се запознали, се отбелязват в специален протокол и се подписват от същите. същите. (8) Участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията във връзка с опазване на класифицираната информация и информация по Закона за защита на личните данни, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.“

За заседанията на постоянните и временните комисии на Народното събрание се води стенографски протокол, както и аудиозапис. (2) Протоколите се подписват от председателя на комисията и от водещия протокола. В протоколите се посочва резултатът от гласуването по парламентарни групи. групи. (3) Протоколите от обсъждането на законопроекти се публикуват на сайта на комисията на интернет страницата на Народното събрание в 7-дневен срок от заседанието и не по-късно от 72 часа преди разглеждането на доклада в пленарна зала, освен ако комисията реши друго. Аудиозаписът се публикува на сайта на комисията на интернет страницата на Народното събрание най късно на следващия ден след заседанието. (4) Протоколите от закритите заседания на постоянните комисии са със специален режим на съхранение, отчет и достъп съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.“ чл. 36 има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Ива Митева. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста и предлага следната редакция на чл. 36: „Чл. 36. (1) Временни комисии се образуват по конкретен повод, за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети. (2) Временните Временните комисии се избират от Народното събрание по предложение на председателя или на парламентарна група. (3) Предметът, числеността, съставът и срокът на действие на временните комисии се определят от Народното събрание. (4) Правилата за работа на постоянните комисии се прилагат и по отношение на временните комисии. (5) Временните комисии преустановяват съществуването си с изтичане на срока, за който са създадени, или предсрочно – с решение на Народното събрание.“ Комисията подкрепя текста за чл. 37.

седма – Сесии и заседания на Народното събрание“. Комисията подкрепя текста за наименованието на Глава седма. Комисията подкрепя текста за чл. 39. Комисията подкрепя текста за чл. 40. Комисията подкрепя текста за чл. 41. Комисията подкрепя текста за чл. 42. Комисията подкрепя текста за чл. 43. чл. 44 има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Ива Митева. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста и предлага следната редакция на чл. 44: чл. 44: „Чл. 44. (1) Заседанията на Народното събрание са закрити, когато: 1. важни държавни интереси налагат това; 2. се обсъждат документи, класифицирани по Закона за защита на класифицираната информация. (2) Предложение за закрито заседание по ал. 1, т. 1 могат да направят председателят на Народното събрание, парламентарна група или Министерският съвет. съвет. (3) При постъпило предложение за закрито заседание по ал. 1, т. 1 председателят разпорежда всички външни лица да напуснат залата и балконите, както и да бъде преустановено прякото предаване по медиите и излъчването в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание, както и в официалните профили на Народното събрание в социалните мрежи. След като изслуша мотивите на предложителя, Народното събрание обсъжда и гласува предложението. Съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като закрито или открито. или открито. (4) В случаите по ал. 1, т. 2 заседанието е закрито, без това да се обсъжда и гласува. Председателят съобщава грифа, с който документът е класифициран по Закона по Закона за защита на класифицираната информация, и разпорежда всички външни лица да напуснат залата и балконите, както и да бъде преустановено прякото предаване по медиите и излъчването в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание, както и в официалните профили на Народното събрание в социалните мрежи, след което заседанието продължава като закрито, без това да се обсъжда и гласува. (5) Обсъжданията и протоколът от закритото заседание са класифицирана информация и обвързват със съответните задължения всички народни представители и други лица, които имат достъп до тях.

текста за чл. 47. Комисията подкрепя текста за чл. 48. По чл. 49 има предложение на народния представител Десислава Атанасова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народните представители Мая Манолова, Юлиян Ненчев и Галина Таваличка-Георгиева. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста и предлага следната редакция на чл. 49: „Чл. 49. (1) По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот. вот. (2) Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушаване на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник, или които съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието, включително тези за: 1. прекратяване на заседанието; 2. отлагане на заседанието; 3. прекратяване на разискванията; 4. отлагане на разискванията; 5. отлагане на гласуването. гласуването. (3) Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече от 2 минути, без да се засяга същността на главния въпрос. (4) Когато процедурният въпрос се отнася до начина на водене на заседанието, председателят има право на обяснение до 2 минути.“ чл. 50. Комисията подкрепя текста за чл. 51. на дебат тези текстове. Има ли желаещи за изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване наименованието на Глава седма с членове от 39 до 51 включително.

чл. 52 има предложение на народния представител Десислава Атанасова и група народни представители: „В чл. 52, ал. 3, т. 2 накрая на изречението след думите „процедурни въпроси“ се добавя „с изключение на тези, които се отнасят по начина на водене на заседанието“.“ Комисията не подкрепя предложението.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Предложението, което е направено от парламентарната група на ГЕРБ-СДС, всъщност е да не се включват процедурните въпроси на първо гласуване в общото време на групата, както беше досега. Смятаме, че на първо гласуване, когато се излага философията на един закон, не би трябвало процедурните въпроси да изяждат – извинявам се за израза – от времето на групата. Знаем за какво става въпрос, от друга страна – че много често се спекулира. Само че там е ролята на ръководещия заседанието – да отнема думата на този, който спекулира, ако спекулира. Мисля, че смисълът на предложението е ясен. Призовавам Ви да не лишавате която и да била група, ако има нарушение на Правилника от страна на ръководещия заседанието, да може да взема отношение по това нарушение, още един път подчертавам, стига да става въпрос за истинско нарушение на Правилника. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Главчев. Други изказвания?

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги!

на парламентарните групи да реагират. Независимо дали някога в парламента съм била в управляващото мнозинство или в опозиция, никога не съм си позволявала да предлагам и да подкрепям предложения, които да ограничават обикновено онази част в залата, която ще бъде опозиция. Но в случая става дума изобщо за едно право на парламентарните групи да реагират, когато има нарушения на Правилника и във всички останали случаи, в които това се налага – знаете, че има такива ситуации, в които възможностите за реакция са единствено по процедурни въпроси. Така че моля Ви да преосмислите още веднъж. Удобството на председателя е едно, а демокрацията в някои случаи е друго. Така че нека да защитим правото на народните представители и на парламентарните групи да реагират. Аз съм сигурна, че госпожа Митева може да се справи във всяка една ситуация има достатъчно опит и достатъчно характер. Така че нека да не ограничаваме нито депутатите, нито парламентарните групи. Предлагам да подкрепим предложението, което направи господин Главчев. Благодаря Ви, госпожо Манолова. Аз и в Комисията казах, че мога да се справя и не се притеснявам от този текст, включително и от злоупотребата с този текст, което много ясно го видяхме още във вчерашния дебат.

Предложението се поставя веднага на гласуване, без да се обсъжда. (2) Упражняването на правото по ал. 1 не може да засяга правата на парламентарните групи по чл. 52, ал. 1 и 2.“

1. предложения за отхвърляне; 2. предложения за отлагане на следващо заседание; 3. предложения за редакционни или правно-технически поправки; 4. обсъждан текст, който може да съдържа и одобрени вече редакционни или правно-технически поправки; 5. основно предложение. (2) Когато има две или повече предложения от едно и също естество, те се гласуват по реда на постъпването им.“

„Чл. 68. Народните представители могат да преглеждат изказванията си от пленарните заседания и да искат поправянето на грешки в тридневен срок от изготвянето на стенографския протокол. Възникналите спорове се решават от председателя по доклад на дежурните секретари и стенографа в присъствието на народния представител.“

Законопроектите с мотивите към тях и предварителната оценка на въздействието се внасят до председателя на Народното събрание от: 1. народните представители на хартиен носител и в електронен вид или във формата на електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис, позволяващ последващо редактиране на съдържанието; 2. Министерския съвет във формата на електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис, позволяващ последващо редактиране на съдържанието. Законопроектите незабавно се регистрират в публичен регистър „Законопроекти“. (2) Когато законопроектите се внасят от Министерския съвет, към тях се прилагат: 1. справка за съответствие с правото на Европейския съюз – при хармонизация; 2. справка за отразяване на получените становища по съответния законопроект – от обществените консултации и от междуведомствената съгласувателна процедура; 3. справка за съответствието с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека. (3) Когато Когато законопроектите се внасят от народни представители, предварителната оценка на въздействието е съгласно методологията, приложение към правилника, като се прилага чл. 26, ал. 1 от Закона за нормативните актове. актове. (4) В мотивите вносителят дава становище по очакваните последици, включително и финансови, от прилагането на законопроекта. (5) В мотивите на законопроектите, които са свързани с членството на Република България в Европейския съюз, се посочва конкретна част от правото на Европейския съюз, която налага съответното регулиране, както и дали законопроектът е нотифициран или трябва да бъде нотифициран преди приемането му в съответствие с Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г. установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество

в мотивите се описва конкретното нарушение, както и полученият отговор при запитване, изпратено до Европейската комисия чрез електронната мрежа в рамките на Проекта на Европейския съюз за правото на EC (EU Pilot). (6) Законопроектите, към които не са приложени мотиви и/или предварителна оценка на въздействието, не се разпределят по реда на чл. 71 от председателя на Народното събрание до отстраняване на нередовността, за което вносителят се уведомява. В този случай срокът по чл. 71, ал. 1 започва да тече от деня на отстраняване на нередовността. (7) Законопроектите, към които не са приложени справките по ал. 2, не се разглеждат от Народното събрание до отстраняване на нередовността, за което председателят на водещата комисия уведомява вносителя. В този случай срокът по чл. 72, ал. 3 спира да тече. (8) За всеки законопроект се образува информационно досие, което отразява процеса на обсъждане на проекта в Народното събрание и се попълва служебно до приемането или отхвърлянето му.“

предложение от народния представител Ива Митева. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста и предлага следната редакция на чл. 76: „Чл. 76. (1) Законопроектите се приемат на две гласувания, които се правят в различни заседания. (2) Народното събрание може да реши по изключение двете гласувания да се проведат в едно заседание. Тази разпоредба се прилага само ако по време на обсъждането не са направени предложения за изменение или допълнение на законопроекта. (3) На първо гласуване законопроектът се разглежда, след като Народното събрание изслуша доклада на водещата комисия, докладите на други комисии, на които той е бил разпределен, ако такива са постъпили, и становището на вносителя в рамките на 10 минути. Докладите на другите комисии може да се представят и в резюме. Когато законопроектът е внесен от Министерския съвет, се представя от член на Министерския съвет. (4) При първото гласуване законопроектът се обсъжда по принцип и в цялост. Народните представители се произнасят по основните положения на законопроекта.“

1. Изречение второ се изменя така: „Предложения, които излизат извън предметния обхват на приетия на първо гласуване законопроект, не се разглеждат и гласуват по същество“. 2. Създава се ново изречение трето: „Комисията се произнася за недопустимост с решение, като приетите за недопустими предложения и мотивите за това се вписват в доклада по ал. 6.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Ива Митева. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста и предлага следната редакция на чл. 79: „Чл. 79. (1) Народните представители могат да правят писмени предложения за изменения и допълнения в приетия на първо гласуване законопроект или изработения общ законопроект съгласно чл. 77, ал. 2 в 7-дневен срок от приемането му, съответно от съобщаването му на народните представители, които се аргументират. Предложенията се правят по реда на чл. 70, ал. 1, т. 1. Предложенията, които противоречат на принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект, не се разглеждат и гласуват, ако комисията приеме решение за това с мнозинство от присъстващите членове на комисията. Предложенията се отправят чрез председателя на Народното събрание до председателя на водещата комисия и се вписват в публичен регистър на Народното събрание. По изключение Народното събрание може да реши този срок да бъде удължен най-много с три седмици или намален, но не по-кратък от три дни. дни. (2) Предложенията по ал. 1 не може да се отнасят до законодателни актове, различни от тези, чието изменение или допълнение е предложено с внесения законопроект, с изключение на такива, които се отнасят до редакционни или правно-технически поправки. В този случай предложението трябва да бъде прието с мнозинство от присъстващите членове на комисията. (3) При внасяне на предложения по ал. 1 по законопроекти, свързани с въвеждане на изисквания на правото на Европейския съюз, или със започната процедура за неизпълнение на задължения, произтичащи от правото на Европейския съюз, народните представители посочват причините за приемането, целите и очакваните резултати и прилагат анализ за съответствие с правото на По предложенията председателят на водещата комисия изисква становище от Министерския съвет или от съответния ресорен министър. Член 73, ал. 2 и чл. 74 се прилагат съответно. съответно. (4) Проектът на доклад за второ гласуване се публикува на сайта на водещата комисия на интернет страницата на Народното събрание в еднодневен срок след изтичане на срока по ал. 1. ал. 1. (5) По предложенията, внесени от народни представители, председателят на водещата комисия изисква становище от Министерския съвет или от съответния ресорен министър. Член 73, ал. 2 и чл. 74 се прилагат съответно. (6) В 14-дневен срок от приемането на законопроекта от водещата комисия тя внася в Народното събрание доклад, който съдържа: 1. направените в срока по ал. 1 писмени предложения на народни представители и становището на комисията по тях; 2. предложенията на комисията по обсъждания законопроект, включително когато тя приеме такива по повод предложение на някои от нейните членове, направено по време на заседанията; предложенията на народните представители, с изключение на тези, които се отнасят до редакционни или правно-технически поправки, се аргументират. (7) Докладът по ал. 6 се публикува незабавно на сайта на водещата комисия на интернет страницата на Народното събрание.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. Имате думата за изказвания.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Изказването ми е по редакцията на Комисията за текста на чл. 79, ал. 1. Виждам, че в редакцията на Комисията е влязло предложение, че народните представители могат да правят и предложения, които противоречат на принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект, ако Комисията приеме решение за това с мнозинство от присъстващите членове на Комисията. Според мен това, на първо място, остро се различава от заявката, която и Вие, госпожо Председател, дадохте в началото на 46-ото народно събрание за много много по-смислен и правен дебат върху законопроектите, за по-задълбочено законодателство. Считам, че трябва да отстоявате тези принципи, а и всички ние. Мнозина говореха, че досега в продължение на много време е имало порочни практики за това, че са се внасяли различни по обхват и ред предложения, предложения, които са противоречали на приетите на първо гласуване законопроекти. В момента наблюдаваме предложение, което потвърждава стари, по Ваши думи, крайно порочни практики. На практика Вие предлагате текст, че ако мнозинството на народните представители в Комисията реши да се приеме един противоречащ на приетия на първо гласуване текст, то да е възможно той да стане част от законопроект, макар да няма нищо общо с него. За това считам, че е по-резонно да се подкрепи предложението на госпожа Корнелия Нинова за предложения, които противоречат или излизат от обхвата на приетия на първо четене законопроект. В противен случай, отново казвам, чрез текстове, които позволяват на Комисията в своето мнозинство да взема решение, може да влиза всякакво предложение, включително и имаше такива прецеденти през промени в Закона за пътищата или автомобилните превози – закони, които често се променяха, да се правят промени, включително и в данъчни закони. следваме принципа, че ще работим много по-усърдно в законодателен план, то следва, госпожо Председател, текстът: „ако Комисията приеме решение за това с мнозинство от присъстващите членове на Комисия“, да отпадне и правя такова редакционно предложение. Благодаря. Добре, госпожо Атанасова. Аз може ли да кажа нещо? Трябва да сляза долу ли? (Реплики.) Тогава от тук ще репликирам. Господин Вигенин,

да, трябва да започнем да работим по съвсем различен начин. Да, това го казваме, заявяваме и ще го правим – гарантирам Ви го това. Предложението, което сме направили, е, защото някой трябва да прави преценка. Вие самата сте била в комисия, когато влезе един закон и има такива предложения кой ще направи преценката – сътрудниците, председателят еднолично? Той ще каже, че са извън обхвата, и няма да ги подложи на гласуване и да ги постави. За това знаете, че винаги, включително и в тази зала, включително и в комисиите се е приемал подходът Комисията да решава и да взема решението. За съжаление обаче, досега имаше спадащ кворум и това може да се случва с няколко гласа. В момента вече спадащ кворум няма, заседанията са онлайн. Тоест, за да имате заседание, трябва да имате присъстващи повече от половината от членовете на комисията – при 21 това са 11 и винаги търсите половината на тези. тези. Няма как да се получи това, което се получаваше досега – с два-три гласа да минават такива закони, още повече предвид конфигурацията доскоро, такива закони дори не се поставяха и на гласуване, просто си се гледаха винаги. По отношение на предложението на Корнелия Нинова аз смятам, че то дава много по-голяма свобода, защото то казва: „само предложения, които излизат извън предметния обхват“. Ами ако излизат извън принципите? Принципът на второ четене с едно предложение може да е коренно обърнат. Това значи ли, че тогава концепцията, ако е обърната в комисията, ние трябва да я приемем – и това, знаете, че много често се е случвало? Така че не съм съгласна, че трябва да се ограничим само в предметния обхват и в членовете на внесените предложения и текстове, а трябва да търсим същността, принципа, концепцията и тя също да се спазва. Заменихме двете трети с повече от половината от присъстващите заради конституционния текст и заради това, че актовете на Народното събрание се вземат с обикновено мнозинство, освен когато самата Конституция постанови друго. И затова решихме, тъй като, когато влезе този текст, ние всички сме наясно, че санкцията на комисията не е окончателна. Комисиите са подпомагащ орган на Народното събрание, а органът, който решава и взема решенията, е пленарната зала, тоест, независимо какво е решила комисията, след това. Това, което коментирахме с колегите, е, че в доклада отдолу – в доклада за второ четене, ще бъде отбелязано, че е направено такова предложение, с какво мнозинство е взето, за да може след това пленарната зала да постави на гласуване, да гласува и, знаете, ако пленарната зала реши,

Благодаря Ви, госпожо Митева. Дълго време сме работили заедно в състава на различни комисии. Аз имам спомен, че Вие многократно сте държала на това да се спазва Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание, когато някой от народните представители прави предложения – най-често по чл. 83, които са извън обхвата. Именно затова текстът, който в настоящо действащия Правилник, а и преди това, на чл. 83, е бил като че ли константна величина. Никога по мои спомени – поправете ме, ако греша, дори и извън процедурата – не е имало момент, в който предложения, които противоречат на принципите, обхвата и мотивите на приетия на първо гласуване законопроект, да не е оспорвано, че следва да бъдат допуснати. Напротив, Вие като директор на дирекция многократно сте обръщали внимание на това, включително има и стенограми, но нещата се променят. Аз апелирам към колегите от пленарната зала, ако наистина желаем да ограничим тази практика, да го направим, като подкрепите, колеги, моето предложение за редакционна промяна. Благодаря. Благодаря Ви, госпожо Атанасова. Тъй като малко излязохме извън процедурата, ще Ви кажа, че да, аз съм правила и обръщала внимание, но повярвайте ми, повече от 70% от случаите не са гласувани, а са разглеждани, въпреки че са извън принципите и обхвата. Така че нека да бъдем честни, защото аз мога да извадя всички тези стенограми, включително и от пленарната зала. Но с отпадането на кворума, с това изискване всъщност за мнозинство и за гласуването, ние казваме, че винаги трябва да има гласуване и да се търси това мнозинство. Отпадайки, просто ще стои един текст, който като последица може да не бъде прилаган и кой ще го прецени? Отново Ви казвам, кой ще го прецени – председателят на комисията ли? Тогава ще стане по-страшно и по-опасно, повярвайте ми. Благодаря Ви. (Шум и реплики:

Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Председател! Много често и надявам се все по-често в залата ще се говори за съдебна реформа, за върховенство на закона и други.

че се наложи практика, по която да се избягват всякаква публичност при обсъждането и дори конституционното изискване за две четения на закон. Тази практика ние сме я оспорвали много пъти, включително пред Конституционния съд по други поводи. Конституционният съд отказа да се произнася по въпроса дали предложението на второ четене влиза в предметния обхват, така както е изискването и всъщност не представлява по същината си закон, приет на едно четене. И въпреки че практиката на Конституционния съд еволюира, доколкото се получават все повече и повече особени мнения, мисля, че е разбираемо, че Конституционният съд все пак е предпазлив в това да се противопостави директно на волята на мнозинството на Народното събрание, тъй като то е пряко избрано и тъй като в крайна сметка залата решава. Какво трябва да се направи и защо мисля, че в крайна сметка върви в правилната посока, макар да има някакви спорове по самата същина на текста? Трябва да се дадат гаранции, които едновременно да предотвратяват откровената злоупотреба и да не спират народните представители в тяхната свобода на законодателна инициатива. Затова се изискват ясни процедури. Тази процедура изисква, когато в комисия бъде предложен такъв текст по неговата допустимост, комисията да се произнесе. След като комисията се произнесе и независимо какво е решила, това трябва да се отрази в доклада, за да може дебатът в определени случаи да продължи и в пленарната зала. Затова ние предложихме по-ясен механизъм, който стъпва на понятието „допустимост“ – добре известно е за юристите в залата. Когато има спор – Вие сте внесли едно предложение между първо и второ четене, Ваше право е като народен представител, всеки друг народен представител от комисията може да повдигне въпроса за неговата допустимост и комисията да се произнесе. Когато е недопустимо, то не се обсъжда по същество. Защо преценихме, че това трябва да касае само предметния обхват, а не принципа на законопроекта? В крайна сметка принципът на законопроекта, въпреки че един път е минал на първо четене, може да бъде оспорван до финалното приемане на закона, включително с предложение. Това, което не може да става, е да поправяте друг закон или в този закон да се поправя част, която въобще не е била предмет на първия. Затова ние предложихме според нас по-ясен текст и аз Ви благодаря, че сте му обърнали внимание. В същото време считаме, че и текстът, който е предложен в крайната редакция, отговаря на тази идея и ще свърши същата работа. Ще я свърши само и ако председателите на комисии имат смелостта да се възползват от тези правила и мнозинствата, които се формират, не се поддадат на слабостта да използват своето мнозинство. Това, за съжаление, не може да бъде уредено в Правилника, госпожо Председател. Това е въпрос вече на самосъзнание, на начин как разбираме своята работа, но считам, че този текст може да бъде подкрепен и в редакцията, която е представена на комисията, и то е крачка в правилната посока. Сам по себе си той няма да реши проблема, но дава още една гаранция, която, надявам се, ще предотврати със Закона за пчелите да се променя Наказателният кодекс, или с друг закон да се поправят частните искания на някой богат и влиятелен човек. Всичко обаче остава в наши ръце и аз много се надявам този дебат, който се води сега, да прерасне в истинска промяна на практиката, а не само в промяна на текстовете. Благодаря, уважаеми господин Зарков. За реплика, госпожо Митева, имате думата. Благодаря на господин Зарков. Ние мислим в една посока, мисля, че и с другите народни представители. Госпожо Атанасова, забравих да Ви отговоря преди малко, че всъщност по отношение на Преходните и заключителните разпореди това е уредено в ал. 2, тоест няма как това вече да се случва. Тоест там дори ако правите редакционни или правно-технически поправки, трябва да имате решение на комисията и мисля, че това е справедливият подход. Така че това, което се наблюдаваше доскоро, да не се случва повече. По отношение на това, което каза господин Зарков, абсолютно съм съгласна с него. Има много механизми текстове в Правилника, които се опитват да създадат гаранция за по-добро законодателство, включително последваща оценка на въздействието, включително връщане на закони от председателя на Народното събрание, включително от комисиите. Както и вчера казах, много е важно какви са личностите, които ще оглавят тези комисии, много е важно наистина да има едни силни председатели на комисиите, за да може тези председатели да започнат да работят така, както работят комисиите. Надявам се да прилагаме стриктно Правилника – да, дори с риска да връщаме закони, включително на Министерския съвет, за да се научат да прилагат Закона за нормативните актове и Указа за неговото прилагане, включително народните представители. Благодаря Ви. Благодаря, госпожо Митева. Други реплики има ли към господин Зарков? Не виждам. Дуплика – желаете ли? Не. Други изказвания? Не виждам. Тогава преминаваме към гласуване. Подлагам първо на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народните представители Корнелия Нинова и група народни представители. Гласували

Госпожа Атанасова си оттегля предложението. Честно да Ви кажа, малко ми е трудно да се ориентирам какво да подложа на гласуване от предложенията на Комисията. Член 79

предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Ива Митева. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста и предлага следната редакция на чл. „Чл. 80. (1) Народното събрание обсъжда и гласува законопроектите на второ гласуване глава по глава, раздел по раздел или текст по текст. Когато няма направени писмени предложения или възражения, текстовете не се четат в пленарната зала. В този случай текстовете се прилагат към стенографския протокол като част от него. него. (2) При второто гласуване се обсъждат само предложения на народни представители, постъпили по реда на чл. 79, както и предложения на водещата комисия, включени в доклада ѝ. Допустими са и редакционни или правно-технически поправки. Предложенията, които противоречат на принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект, не се обсъждат и гласуват. (3) Народен представител може да Народен представител може да обосновава направени предложения в рамките на 5 минути за всяко предложение. (4) Гласуването се извършва по реда на чл. 63. По време на гласуването не се допускат изказвания, нови предложения и процедурни въпроси. Гласуват се само предложенията на народни представители, постъпили по реда на чл. 79, предложенията на водещата комисия, редакционните или правно-техническите поправки, направени по време на обсъждането, както и предложения за отхвърляне или отлагане на текст. текст. (5) Когато при докладване на законопроекта за второ гласуване в пленарно заседание докладчикът прочете текст със съдържание, различно от предложението в доклада на водещата комисия, без да е направена редакционна или правно-техническа поправка по предвидения за това ред, на гласуване се подлага текстът, предложен в доклада на комисията.“

Видяхте ли какво направихме, колеги? Приехте в Комисията да може извън принципите и да променяте концептуално закона, а като влезе в залата, ще кажете: не може да е извън принципите. И тогава какво ще направите закона? Ще го върнете в комисията?! Ето това всъщност се получи в момента, като...

Проектите за решения, декларации и обръщения се внасят на хартиен носител и в електронен вид или във формата на електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис, позволяващ последващо редактиране на съдържанието, и незабавно се регистрират в публичен регистър „Проекти за решения, декларации и обръщения“. (3) Проектите за решения, декларации и обръщения се разпределят от председателя на Народното събрание между съответните постоянни комисии в тридневен срок от постъпването им, за което той уведомява незабавно народните представители. (4) Постоянните комисии обсъждат проектите по ал. 1 не по-късно от 15 дни от разпределянето им и представят на председателя на Народното събрание становищата си по тях. тях. (5) Решенията, декларациите и обръщенията се приемат на едно гласуване. (6) Проект за решение, декларация и обръщение може да бъде оттеглен от вносителя до поставянето му на гласуване на заседание на Народното събрание.“

чл. 86: „Чл. 86. (1) Докладите по чл. 84, т. 16 и 17 от Конституцията съдържат отчет за дейността на органа по прилагането на закона през съответния период, проблемите и трудностите, които среща, включително и за изпълнението на препоръките на Народното събрание при обсъждането на предходния доклад. (2) Докладите се внасят в Народното събрание до 31 март, освен ако в закон е определен друг срок. (3) Докладите по чл. 84, т. 16 и 17 от Конституцията се разпределят от председателя на Народното събрание на съответната компетентна комисия в тридневен срок от постъпването им, за което той уведомява незабавно народните представители. (4) Комисията обсъжда доклада по ал. 1 не по-късно от 15 дни от разпределението му и представя на председателя на Народното събрание становището си, като предлага и проект за решение по доклада. Проектът за решение може да съдържа и препоръки към органа, чиято дейност се обсъжда. (5) Докладът по ал. 1 се включва в дневния ред на Народното събрание в едномесечен срок от внасянето му в Народното събрание и се разглежда не по-късно от три месеца.

(7) Докладът по чл. 84, т. 17 от Конституцията се обсъжда, след като Народното събрание изслуша становището на комисията и изложението на вносителя в рамките на по 10 минути. Обсъждането продължава с изказвания на народни представители, в които могат да се съдържат и въпроси към вносителя, който е длъжен да им отговори. (8) По време на обсъждането на доклада по ал. 1 народните представители могат да правят предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, предложен от комисията. (9) Вносителят взема отношение по направените предложения и препоръки. (10) Предложенията на народните представители по ал. 8 се гласуват по реда на чл. 63. 63. (11) По доклада се приема решение. Народното събрание може да приеме или да отхвърли доклада на вносителя по чл. 84, т. 17 от Конституцията. Когато отхвърля доклада, Народното събрание мотивира решението си.“ Комисията подкрепя текста за чл. 87. чл. 88 има предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста и предлага следната редакция на чл. 88: „Чл. 88. (1) Народното събрание може да изисква внасянето на доклад от орган по чл. 84, т. 17 от Конституцията и по отделни въпроси от дейността му по предложение на парламентарна група, на съответната постоянна комисия или на една десета от народните представители. (2) В В случаите по ал. 1 Народното събрание определя въпросите, периода, за който се отнася докладът, и срока за неговото представяне. (3) Обсъждането на доклада по ал. 1 се извършва по реда на чл. 86.“

девета – Парламентарен контрол“. Комисията подкрепя текста за наименованието на Глава девета. „Раздел I – Въпроси, питания и разисквания по питанията“. Комисията подкрепя текста за наименованието на Раздел I.

реда на чл. 83, ал. 6, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста и предлага следната редакция на чл. 92: „Чл. 92. (1) Въпросите се отправят чрез председателя на Народното събрание в писмена форма най-късно 72 часа преди началото на заседанието, на което министрите следва да отговорят. Въпросите трябва да бъдат точно и ясно формулирани, да не съдържат лични нападки и обидни квалификации и да бъдат подписани от народния представител. Когато народен представител задава въпрос, обобщен от срещи и искания на граждански организации и граждани, това може да бъде отбелязано в писмения въпрос. Отговорът може да бъде устен или писмен. Отговорът е писмен, когато народният представител е изразил изрично писмено желание за това, когато се поставя въпрос, засягащ лични права или интереси, или когато отправените въпроси съдържат искания за предоставяне на подробни числови данни. Срокът за писмен отговор е 7 дни. Народен представител, задал въпрос с устен отговор, може писмено да поиска промяна на вида на отговора в писмен вид до 18,00 ч. на деня, предшестващ парламентарния контрол. Срокът за писмения отговор е 7 дни от деня на искането на промяната и не може да се отлага от министъра. Постъпилите въпроси и отговорите към тях се внасят на хартиен носител и в електронен вид или изцяло по електронен път, като електронен документ, подписан с един или повече квалифицирани електронни подписи, незабавно се регистрират в публичен регистър „Парламентарен контрол“ и се публикуват на интернет страницата на Народното събрание в раздел „Парламентарен контрол“. (2) Председателят на Народното събрание уведомява незабавно министър-председателя, заместник министър-председателя или министъра за постъпилите въпроси и за деня на заседанието, на което трябва да се отговори. (3) Когато народният представител, задал въпроса, отсъства от заседанието по уважителни причини, отговорът се отлага. Отсъствието по уважителни причини се удостоверява с писмо от народния представител до председателя на Народното събрание до 18,00 ч. на деня, предшестващ парламентарния контрол. Когато отсъствието е повече от три пъти, министърът отговаря писмено в 7-дневен срок от деня на последното отсъствие на народния представител. (4) Когато е получен писмен отговор на въпроса, председателят съобщава за това в заседанието за парламентарен контрол. Датата на публикуването на писмения отговор на въпроса на интернет страницата на Народното събрание в раздел „Парламентарен контрол“ се смята за дата на получаването от народния представител. (5) Народните представители могат писмено да оттеглят своите въпроси до 18,00 ч. на деня, предшестващ парламентарния контрол. Председателят на Народното събрание уведомява съответния министър за това. (6) Когато парламентарните групи по време на заседанието за парламентарен контрол са се възползвали от правото си по чл. 48, ал. 5, времето на заседанието за парламентарен контрол се удължава със същия размер.“

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Предлагаме на Вашето внимание промяна в така предложения текст от Временната комисия. Тя е дребна на пръв поглед, но ще разберете, че не е толкова дребна – две числа се заменят. Комисията предлага 72 часа да има срок преди задаване на въпроса, ние предлагаме 48. Да Ви разкажа за какво става въпрос. Когато народен представител иска да зададе актуален въпрос към министър, досега това можеше да се случва до сряда сутринта. Сега се предлага тази възможност да бъде изместена до вторник сутринта, тоест ограничават се права на народни представители. Смятаме, че е в духа, за който всички сме съгласни, че трябва да се възстановява парламентаризмът и водещата роля на парламента. Знам какво ще кажете, но всеки човек може да се развива и да търси подобряване. подобряване. По Конституция България е република с парламентарна форма на управление и би било по-добре да има възможност народният представител да задава актуален въпрос към министър до сряда сутринта, а не до вторник сутринта, още повече, ако става въпрос за колеги, които са по избирателните си райони – те няма да могат да зададат актуален въпрос или ще го зададат на следващата седмица, когато вече няма да е актуален. Нашето предложение е: да остане възможността на народните представители да внасят актуален въпрос към министрите до сряда – 9,00 ч., а не до вторник – 9,00 ч., един ден по-назад, както се предлага в текста. Моля Ви да подкрепите това предложение.

да, промяната е съществена, но тя е в полза изцяло на народните представители. Защото тази промяна следва от това, че по мое предложение отпадна възможността да се отлагат вече въпроси с тоест Вие нямате вече тази възможност, която доскоро имаха министрите, и Вие знаете: задавате актуален въпрос, той отлага за следващата седмица. Каква е актуалността му тогава, когато ще отговори след 14 дни? Сега това, което се прави, е, че няма право на отлагане, тоест Вие го задавате в сряда и той трябва да отговори в петък. Променихме този час, след като го обсъждахме и с колегите от „Парламентарен контрол“, защото, знаете, администрацията има технологично време – Вие го подавате, обработва се, минава през председател, за да отиде при министъра и той да е наясно, че в петък петък вече има този въпрос. Затова му даваме поне два дни, за да може да се подготви, тъй като той няма вече право да отлага, както беше досега, за другата седмица. Това е смисълът на актуалността. (Шум и реплики от ГЕРБ-СДС.) Да, знам, че не е в полза на Министерския съвет, но е в полза на народния представител и на това той да задава въпроси. Абсолютно е в полза, защото Вие го задавате до вторник и в петък същата седмица Ви отговарят. Разбирате ли? Това е идеята на текста. Затова беше променено от 48 часа на 72 часа, защото, ако остане 48 часа, министърът на практика, когато го зададете до сряда сутринта, ще го е разбрал в сряда вечерта. Господин Дончев е тука, разбира ме, също и госпожа Сачева. Той вече ще има само един ден в четвъртък да се подготви – все пак министърът трябва да дойде подготвен тук.

Уважаема госпожо Председател, да обяснявате, че народният представител досега е могъл да внесе въпрос до сряда сутринта, а сега да му съкратите срока и да казвате, че това е в полза на народния представител, просто е абсурдно. реплики.) Предполагам, че колегите знаят за какво става въпрос. Ясно го обяснявам. Досега имаше възможност народният представител до сряда сутринта да внася актуален въпрос, сега ще има право до вторник – предишния ден, и това е в полза на народния представител според Вас, така ли?! Друг въпрос е, че сега се ограничава възможността на министрите да отлагат въпроса. Това вече е друго, тоест ограничавате възможността на министъра да си отложи въпроса, добре.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Наистина не разбирам, след като в парламента всички парламентарни групи декларираха, че целта е да върнем парламентаризма, да засилим контрола върху изпълнителната власт – защо изобщо Комисията, която подготви новия Правилник, има предложение в посока ограничаване на народните представители и на парламентарни групи, включително и от тези, които вече бяха приети. Извинявайте, за първи път се приемат такива предложения, като например процедурите да влизат във времето на парламентарна група. Естествено, че това бие по по-малките парламентарни групи. Това са предложения, които вече минаха през залата. Сега се прави едно предложение, което всеки, който има някакъв поглед върху това как функционира парламентът, ще си даде сметка, че ще затрудни съществено народните представители. Понеделник е денят, в който народните представители са в избирателните си райони. Във вторник са заседанията на парламентарните групи и вторник е денят, когато се подготвят парламентарните въпроси. Да преместиш крайния срок от сряда сутринта на вторник сутринта значи да се опитваш да създаваш препятствия при задаването на въпроси за парламентарния контрол. Двете неща изобщо не са свързани – възможностите за отлагане на отговор и на питане, с това кога ще бъде зададен въпросът. Това е въпрос на добро желание и воля, включително и на министрите да отговорят своевременно. Питам аз: как можаха министрите от служебния кабинет да отговорят чинно и надлежно, готвейки се само два дни за парламентарния контрол? Извинявайте, тези обяснения са като дявола и Евангелието. Все пак тук има хора, които са били един-два мандата в парламента. Моля Ви, ограничете нововъведенията, които са в ущърб на парламентарната демокрация, на парламентарния дебат и на парламентарния контрол. Ако ще връщаме парламентаризма, нека да го правим наистина, а не тук да се хвърлят голи декларации от парламентарната трибуна. Това е моя последователна позиция. Всъщност предложението да не се отлагат въпроси и питания в контрола беше правено и при временните промени на Правилника в 45-ия парламент. Тогава го предложи нашата парламентарна група, но и през ум не ми е минало, че освен това ще ограничаваме възможността на депутатите да имат достатъчно време да си подготвят парламентарните въпроси. Много Ви моля, спрете просто! Тук има хора, които знаят за какво става дума. Благодаря, госпожо Манолова. Реплики? Госпожо Митева, заповядайте. Госпожо Манолова, явно не ме разбирате, а и явно не сте прочела Проекта за решение. Защото в чл. 92 вече е предвидена възможност да може да си задавате въпросите и питанията с електронен подпис и по електронен път, тоест Вие, когато сте в изборния си район и ако сте искала да работите и да го напишете, можете да го подадете и по електронен път, тъй като това вече Ви го дава като възможност Правилникът. Да, досега го е нямало, но отсега тази възможност я има. Обясних Ви защо е направено и часът наистина беше отложен по молба на „Парламентарния контрол“, предвид технологичното време за уведомяване на министрите. Тук основният акцент беше да не се отлагат въпросите. Мисля, че това беше правилната стъпка – министърът да може да отговаря още същия петък. Благодаря Ви.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Манолова, мисля, че работата на народните представители трябва да бъде в интерес на избирателите и Правилникът трябва да е удобен за избирателите, а не за народните представители. Тоест, когато задаваме въпрос във вторник, нашите избиратели очакват в петък да получат отговор. Те не очакват да застана на трибуната и да си задам въпроса и да няма отговор, а очакват в петък да получат отговор, отговор, защото практиката досега е винаги да се отлага и това го знаете много добре, тук никой не открива топлата вода. Ясно е, че вече ще работим не от сряда до петък, а ще работим седем дни в седмицата и 360 и колко дни в годината. Така че никой по никакъв начин няма да бъде ограничен да си зададе въпроса във вторник, да получи отговора в петък и българските избиратели, нашите избиратели, да получават актуални актуални отговори на актуални въпроси. Иначе ще имате зададени актуални въпроси с неактуални отговори, получени след седмица-две или три. Не, много добре съм чел текста, госпожо Атанасова. Елате, направете изказване, да Ви направя реплика. Предложението, което е направено, да да се предлагат във вторник въпросите, е много адекватно и в интерес на избирателите, а не на народните представители. Права сте – не е в интерес на народните представители, но е в интерес на избирателите. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Свиленски. Трета реплика – госпожа Атанасова. Благодаря Ви, господин Председател. Госпожо Манолова, не бяхте права само в едно в тезата, че ще се върне парламентаризмът. По този начин парламентаризмът няма да се върне, като се ограничава, тук съм съгласна с Вас, възможността на народния представител да има повече време да зададе своя въпрос. Понеже имаше репликиращи, че следващите разпоредби на Правилника ще дадат възможност за подаването на тези въпроси с електронни подписи, то държа да отбележа, че Правилникът влиза в сила в деня на гласуването и обнародването, а електронните подписи не се знае кога ще започнат да функционират. Ако имаме Ако имаме възможност да задаваме въпроси с електронни подписи, това не е от значение в коя точка на България се намираме, макар че господин Свиленски традиционно е народен представител от София и за него не е проблем във

на народните представители за времето за задаване на парламентарен въпрос, дебело да подчертая, че няма нищо общо с времето и отлагането на отговора от министрите и министър-председателя. Специално за Вас, господин Свиленски, го подчертавам. Благодаря, уважаема госпожо Атанасова. За дуплика – госпожа Манолова, заповядайте. Разбира се, че срокът от 48 часа и от 72 респективно няма да ни спре да си зададем въпросите, но няма никаква връзка, госпожо Митева, между крайния срок, в който народният представител може да си зададе въпроса, и срокът, в който да му отговори министърът. Отново давам пример с последния парламентарен контрол. Нямаше министър, освен тези, които са в отпуск, който да не отговори в петък, макар че въпросите бяха зададени до сряда сутринта, тоест става дума за добро желание от страна на министрите към този момент. Тези министри от служебния кабинет го демонстрираха – бяха тук, отговориха достатъчно компетентно и достатъчно отговорно. Освен това, ако ще говорим за актуалност в динамичната ситуация, в която се намира страната, удължаването на срока с един ден – между момента на задаване на въпроса и момента на даване на отговор, е в ущърб на избирателите, господин Свиленски. Не е все едно дали ще имате възможност да попитате за тема и проблем, който е възникнал във вторник до сряда сутринта, или да чакате следващия понеделник. Така че предложението ми да се върне срокът, в който имат право народните представители да задават въпроси, е в интерес на българските избиратели, на нашите избиратели, да имат възможност по най-краткия по най-краткия начин да получат отговор на своя въпрос и по възможност реакция за решаване на техния проблем. В интерес на избирателите е срокът да остане 48 часа, а в интерес на администрацията и на министрите

уважаеми колеги! Аз нямах намерение да се изказвам по този толкова станал дебатиращ се въпрос, но мисля, че трябва да го гледаме в неговата цялост, госпожо Манолова. Значи, да се каже от Вас и от госпожа Атанасова, че няма връзка с това да не се отлага въпросът с това кога се задава, не отговаря на истината. Това, което каза господин Свиленски, е абсолютна истина че, от една страна, парламентът дава възможност реално да се получи отговор другата седмица, но, от друга страна, ние тук не играем блицкриг на шахмат. Вие много добре знаете като опитен парламентарист, че има въпроси, на които подготовката за отговор, независимо че цитирате два пъти служебното правителство, изискват повече от 48 часа. Има много сложни въпроси, много обемни въпроси, които отговорът им да бъде хвърлен в общественото пространство от съответния принципал няма да бъде в интерес на българските граждани. Затова мисля, че това предложение, което е направено, е най-балансирано. Те, двете предложения,

и в истинския смисъл на парламентарния контрол ще видите след малко от 12,00 ч. – когато задаваш въпрос, получаваш отговор. Тук все пак има 48 часа възможност министърът да се подготви. Става дума за актуален въпрос, а не за развиване на тема и на отговор по политики на кабинета. Такава всъщност е и европейската практика – идеята е да задаваш актуален въпрос, получаваш актуален отговор на актуален въпрос в рамките на 48 часа – да, и даже по възможност незабавно. Все пак става дума за министри, които би следвало да са наясно по темите, за които отговарят. Така че след малко ще можем да се убедим дали министрите могат да отговарят на актуални въпроси веднага, а в досегашната практика все пак имаха възможност да се готвят 48 часа.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Манолова, тук много хора напомниха, докато Вие говорите, че трябва да правите разлика между блицконтрол и парламентарен въпрос. ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ: Ако Ви харесва и блицкриг. Ако Ви харесва много, на някои хора много им харесва това. Но трябва да се прави много сериозна разлика между блицконтрол и парламентарен въпрос. Понякога парламентарните въпроси са изключително сериозни, задълбочени и изискват действително подготовка. Така че нека да не смесваме тези две неща, за да можем да бъдем полезни в дискусията, която правим в парламентарната зала. Благодаря Ви, господин Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Михайлов.

Благодаря, господин Председател – по-скоро въпрос към вносителите или към председателя на Комисията. Тъй като до този момент се разви тезата, че при всички случаи въпросът не може да бъде отлаган, то аз виждам, че в чл. 92, ал. 1 има текст, който единствено касае, че писменият въпрос не може да бъде отлаган. Ами чета текста на Комисията. Значи, ако някъде другаде има текст за това – това по-скоро е въпрос към председателя на Комисията. Виждам, че текстът е следният: „Срокът за писмения отговор е 7 дни от деня на искането на промяната и не може да се отлага от министъра.“ Не виждам да има текст за устния отговор за министъра и в този случай пропада цялата теза на говорещите колеги от Коалиция за България. Съжалявам, ако някъде другаде сте го записали – аз не го виждам, но има голяма разлика между устен и писмен отговор. Така или иначе устният отговор

че отговорът е писмен, когато народният представител го е поискал. Тук въобще не става дума за отлагане и превръщане на отговора от устен в писмен от министъра, така че това въобще не е хипотезата. Хипотезата беше в една ал. 3 на действащия текст и това е отпаднало от текста, тоест министърът не може да отлага при никакви основания и причини вече. Това е текстът, който казва. (Шум и реплики.) А ал. 1 се отнася за народния представител, когато той може да отлага и това, което Вие прочетохте, е за народния представител. Не съм 100% сигурен, че стана ясно, но така или иначе има ли други изказвания? Няма повече изказвания. Кой както го е разбрал, преминаваме към гласуване. Уважаеми госпожи и господа народни представители, предлагам в едно гласуване да гласуваме: наименованието на „Глава девета – Парламентарен контрол“, на „Раздел I – Въпроси, питания и разисквания по питанията“, и чл. 91, по който нямаше предложения. Моля,

Предлагам да удължим работното време до изчерпване на точката, защото, знаете, че има блицконтрол, който е много важен и се различава от другия контрол – хубаво е да ги осмислим. Така че предлагам удължаване на работния ден до приключване на точката. Благодаря Ви. Подлагам на гласуване процедурното предложение за удължаване на работното време до приключване на точка трета и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Моля, режим на гласуване. Гласували